Gospođe i gospodo zastupnici, predlažem da pristupimo utvrđivanju dnevnog reda sjednice. U materijalima koje ste primili za ovu sjednicu najavljen je i mogući dnevni red koji bi dopunili sa još jednom točkom, a to je Izbor predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za pravosuđe. Ima li tko od zastupnika prigovor na predloženi dnevni red? Ako nema, utvrđujem da je dnevni red prihvaćen. Prelazimo sada na rad prema utvrđenom dnevnom redu.